Sad idemo na raspravu o - Konačni prijedlog Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru, hitni postupak, prvo i drugo Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Državni tajnik u Ministarstvu uprave Davor Ljubanović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Prije svega ukratko želio bih ukazati na temeljne razloge uspostave ovoga registra, a zatim i na potrebe donošenja ovoga zakona. Registar zaposlenih u javnom sektoru predstavlja skup podataka o zaposlenima to su državni službenici i namještenici, službenici i namještenici u javnim službama, državni dužnosnici imenovani na dužnost u državnom tijelu, javnoj službi, te pravosudnim dužnosnicima koji se vodi u elektroničkom obliku prvenstveno radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima. Međutim, pored toga ustrojavanje i vođenje ovog registra preduvjet je za uspješnu provedbu brojnih mjera koje su predviđene Strategijom reforme državne uprave. Primjerice točka 5. pojednostavljenje i modernizacija upravnog poslovanja, elektronička uprava, pojednostavljenje upravnih postupaka, lakše ostvarivanje prava stranaka, te jačanje uloge elektroničke uprave u razvoju gospodarstva. Strategijom razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi, strategijom razvoja elektroničke uprave te strategijom razvoja elektroničkog poslovanja. S obzirom na navedene razloge Vlada Republike Hrvatske uvrstila je uspostavu i vođenje ovog registra u Program gospodarskog oporavka kao jednu od mjera. Za provedbu te mjere Vlada Republike Hrvatske 10. lipnja 2010. donijela je odluku o vođenju registra zaposlenih u državnim i javnim službama, te su do današnjeg dana provedene brojne aktivnosti. Na primjer, nadležna tijela državne uprave izradile su funkcionalnu specifikaciju za registar u koju su ugrađeni potrebni zahtjevi inter operabilnosti, hardverski i softverski zahtjevi. Temeljem te specifikacije razvijena je web aplikacija za unos podataka koja se nalazi u testnoj fazi i osigurani su uvjeti za početak unosa podataka uključujući i dodjelu 3500 smart kartica i osposobljavanje 35 trenera za rad sa razvijenom aplikacijom. Međutim, za potpunu funkcionalnost ovoga registra potrebno je ispuniti još jedan dodatni pravni preduvjet. Naime, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka kojim se uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj sa svrhom zaštite privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka osobni podaci mogu se prikupljati samo uz privolu ispitanika ili ako je to u javnom interesu ili ako je to utvrđeno zakonom. Zakonski temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka o državnim službenicima i namještenicima postoji još od 1994. godine iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima i plaćama nositelja pravosudnih dužnosti, a sada u Zakonu o državnim službenicima iz 2005. godine. Međutim, za prikupljanje podataka i obradu osobnih podataka o službenicima i namještenicima u javnim službama ne postoji zakonski temelj. S obzirom na tu okolnost predlaže se pravnu osnovu za prikupljanje i obradu podataka utvrditi Zakonom o registru zaposlenih u javnom sektoru. U tom smislu ovim zakonom predlaže se voditelji zbirke podataka da bi to bili svako državno tijelo i javna služba koji vode podatke o svojim zaposlenima. Ministarstvo uprave bi vodilo registar za potrebe Vlade Republike Hrvatske i javno pravnih tijela, te Ministarstvo pravosuđa bi bilo voditelj zbirke o pravosudnim dužnosnicima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Samo trenutak. Kolegice i kolege, napravit ću jedan mali kratki presedan. Na galeriji je hrvatski branitelj Tihomir Purda, molim zastupnike i zastupnice Hrvatskog sabora da ga pozdravimo.

Budući da je Zakonom o zaštiti osobnih podataka potrebno točno utvrditi vrstu podataka koji se prikupljaju i obrađuju, način prikupljanja obrade podataka u svrhu obrade podataka, tko ima pravo pristupa podacima, u kojem se vremenskom periodu čuvaju ti podaci, koje se mjere poduzimaju za zaštitu podataka, predlaže se da navedena pitanja utvrdi uredbom Vlada Republike Hrvatske. Isto tako predlaže se ovim zakonom da svaka osoba čiji su podaci uneseni u registar imaju pravo zatražiti uvid u te podatke koji se na njih odnose. Ono što bih želio završno naglasiti je da sredstvo za provedbu ovoga zakona osigurana su u državnom proračunu za 2011. godinu na poziciji Ministarstva financija, i s obzirom na provedene aktivnosti trenutni status projekta predstoje aktivnosti vezane još za unošenje podataka u registar kako bi registar bio uspostavljen u što kraćem roku. U tom smislu Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru usvajanje predloženog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite.

kolegice i kolege zastupnici. Odmah u ime kluba Socijaldemokratske partije Hrvatske mogu reći da ideja o centralizaciji registra zaposlenika u državnoj upravi i javnim službama nije loša, ali predloženi zakon je do Boga loš. Predloženi zakon je napisan lijevom rukom i nema temeljne stavi koje takav registar mora imati. Ali pođimo redom. Najprije da nam predlagatelj objasni motive tog prijedloga zakona. Naime u obrazloženju se kaže da je programom gospodarskog oporavka, dakle Vlade Republike Hrvatske predviđeno utvrditi registar zaposlenika u državnoj upravi i javnim službama kao mjera gospodarskog oporavka Republike Hrvatske, a u samom tekstu ni jednog cilja koji će se postići samim registrom. Nema čak ni naznake o čemu se tu radi. Istodobno cijena uređivanja registra je 10 milijuna kuna. Ako tome dodamo da je to zbir registara koji već postoje u svakom javnom tijelu, u svakom javnom tijelu postoji kadrovska služba, kako se to nekad zvalo, radne snage kako se to nekad lijepo zvalo, danas su to ljudski resursi resursi ili ljudski potencijali, i to u nadam se već sada postoji ne samo materijalnom obliku, nego i u elektronskom obliku prenijeti u centralni registar košta 10 milijuna kuna. Ako je 10 milijuna doprinos programu gospodarskog oporavka, ako je ta investicija sama sebi doprinos, onda je jasno zašto imamo situaciju koju imamo u hrvatskom društvu. Umjesto štednje imamo investiranje u neproduktivne programe. Ako se tome, ponavljam, doda da nijedan cilj nije apostrofiran, a trebalo bi ga kvantificirati i reći postići će se ušteda u tome, tome, tome ili ćemo biti efikasniji u tome, tome, tome, onda zaista moramo posumnjati u dobronamjernost prijedloga Vlade Republike Hrvatske da osnuje centralni registar. To je što se tiče ekonomskih razloga. A prijeđimo sada na suštinu prijedloga vezano za za prikupljanje podataka o službenicima i namještenicima u državnoj upravi i u javnoj upravi, sektoru, koji bi se trebali nalaziti ustvari u dva ministarstva i u FINA-i, jednoj agenciji. A Ustav u članku 37. kaže da se samo zakonom utvrđuju ciljevi i sadržaj prikupljanja osobnih podataka, prijedlogu zakona u članku 7. i 9. se predviđa da Vlada utvrdi sadržaj podataka o registru. A Ustav kaže da se samo zakonom to radi, a Vlada kaže dajte vi u Saboru odlučite da to mogu i ja, mimo Ustava Republike Hrvatske. Dakle Vlada u samom prijedlogu ne respektira odredbu Ustava o zaštiti podataka, koji predviđa da samo Parlament, predstavnici građana, utvrđuju smisao takvih registara i njihov sadržaj. Ali gledajte i sljedeću situaciju, tri državne ustanove ili ministarstva i agencije će imati zbirne podatke iz tog registra, a zaštita tih podataka mora ovisiti o jednom čovjeku i jednom tijelu. Ako još ne znamo koji je sadržaj tih podataka, odnosno šta će se sve prikupljati, možemo pretpostaviti samo da ovo nije dorađen projekt, to je najblaža ocjena, jer ne bih htio biti zločest prema Vladi, i predlagatelju za Vladu ovakvog zakona, pa ću biti blag i reći da nisu sagledali sve posljedice koje može izići iz centralnog registra koji se predlaže ovim zakonom. Ako, a moramo reći, pozivati se na program gospodarskog oporavka i predložiti registar službenika, namještenika i zaposlenika kao kao reformu državne uprave, ne može proći ni najdobronamjernije zastupnike i najdobronamjernije kritičare Vlade, zato što suština problema u državnoj upravi nije u registru, nego u odnosu baš Vlade i vladajućih prema državnoj upravi i izgradnji sustava te državne uprave, a u prvom redu depolitizaciji državne uprave. Uvođenjem registra i dajući podatke iz registra u tri, odnosno dva ministarstva i jednu agenciju doduše omogućit će Vladi da svakog časa ima na svojem stolu podatke o svakom zaposlenom i to prema njenom nahođenju, a ne prema odluci predstavnika u Hrvatskom saboru daljnje komplicira sam prijedlog. ne živi se od registara pa makar bili i registri zaposlenika. Živi se od osmišljavanja da državna uprava bude u funkciji razvoja RH. Smisao državne Smisao državne uprave je i u servisu i prema građanima i pravnim osobama i u izgradnji pravne države, a ne u političkoj kontroli te državne uprave pa makar ta politička kontrola dolazila iz same Vlade RH. Dakle, vratit Dakle, vratit ću se na početak i ne mislim tu dalje obrazlagati. Sama ideja nije loša, dobro je imati registar i on već postoji u svojim segmentima u svakom državnom tijelu ili državnoj upravi ili agenciji ili javnom sektoru. I ona bi morala već sada biti sa stajališta kadrovskih potencijala ili kako se to danas kaže ljudskih potencijala već postojati, već postojati, sklonostima, školstvu, iskustvima, statusu. Sve što se treba skupiti i prikupiti trebalo bi biti u zakonu, ali ona danas postoji. Prema tome, to objediniti ne može koštati 10 milijuna, prema prema mojem skromnom mišljenju, nikako ne može koštati 10 milijuna kuna jer i ako će se tražiti još koji podatak da tako kažem tražiti. Neće se istraživati nijedan zaposlenik. Prema tome, ja predlažem u ime kluba SDP-a da se ovaj prijedlog zakona prekvalificira da ide u prvo čitanje, kao ideju prihvaćamo, da se provjeri je li potrebno 10 milijuna kuna potrošiti sada u ovakvoj situaciji za centralizaciju podataka koji već postoje i da se, po mojoj opet ocjeni, neustavna odredba o tome da će Vlada utvrditi koje podatke i koje sadržaje mora imati registar osigura da to radi Hrvatski sabor, hrvatski Parlament kao predstavnik građana zakonom i na taj način zaštiti moguću manipulaciju osobnih podataka državnih službenika i namještenika i službenika u javnom sektoru. Hvala vam lijepa. Hvala. Kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo dopustite mi da na samom početku iznesem stav Kluba zastupnika HDZ-a o ovom prijedlogu zakona. Klub zastupnika HDZ-a podržava prijedlog Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru. Naime, ovaj zakonski projekt temelji se na odluci Vlade RH o uspostavi i vođenju Registra zaposlenih u državnim i javnim službama, a koji će obuhvatiti sve državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama. Ovdje dakako valja napomenuti da se pod javnim službama u smislu ovog zakona podrazumijevaju javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, ali i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju osiguravaju iz sredstava Hrvatskog fonda za zdravstveno osiguranje. Javno-pravna tijela u smislu ovog zakona su državna tijela i javne službe, a što se podrazumijeva pod državnim tijelima taksativno je navedeno u članku 3. stavku 1., dakle točka 3. predmetnog zakona i mislim da to na ovom mjestu nije potrebno ponavljati. Isto tako, pravna osnova za prikupljanje i daljnju obradu podataka o državnim službenicima sadržana je u članku 141. Zakona o državnim službenicima kojom odredbom i odredbama je regulirana obveza vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika. Predmetnim zakonom predlaže se da svako državno tijelo i javna služba, dakle javno-pravno tijelo vode podatke o zaposlenim u tim tijelima te da Ministarstvo uprave vodi registar za potrebe Vlade RH i javno-pravnih tijela. Ministarstvo pravosuđa temeljem odredaba ovog zakona vodit će podatke o pravosudnim dužnosnicima, a shodno činjenici da upravo navedeno ministarstvo obavlja i poslove pravosudne uprave sukladno odredbama Zakona o sudovima. Što se tiče zaštite samih podataka o registru za istaknuti je naravno i treba i posebno naglasiti odredbu iz članka 6. predloženog zakona, o tome je i u dosadašnjim raspravama bilo riječi. Naime, temeljem te odredbe podaci iz registra predstavljaju klasificirane podatke i označavaju se sukladno propisima koji uređuju područje informacijske sigurnosti. Nadalje, o davanju podataka iz registra odlučuju čelnici javno-pravnih tijela u kojima se ti podaci i vode. mogućnost zlouporabe istih treba biti spriječena, ograničena na najmanju moguću mjeru, ali sasvim sigurno spriječena i striktnom primjenom, direktnom primjenom Zakona o zaštiti osobnih podataka. Predmetnim zakonom bit će obuhvaćeni svi u javnom sektoru u što se ubrajaju dakle i državni službenici i namještenici, ali i službenici i namještenici u javnim službama, državni dužnosnici imenovani na dužnost u javnom tijelu ili javnoj službi i pravosudni dužnosnici. Mislim da je potrebno posebno naglasiti i istaknuti da taj budući registar ili sam registar naravno nije svrha samom sebi već će predstavljati ne ne samo puki zbir prikupljenih podataka nego omogućiti pravilno upravljanje ljudskim potencijalima, a samim tim i preduvjet za bolje funkcioniranje cjelokupnog javnog sektora. Bolje funkcioniranje državne uprave, bolji servis građanima i kao što smo imali prilike čuti u uvodnom obrazloženju predstavnika predlagatelja, dakle osnovni preduvjet za daljnju daljnju afirmaciju ili daljnju Strategiju razvoja elektroničke uprave. Dakle, uporište za jedan novi iskorak u smislu boljeg funkcioniranja državne uprave i nesumnjivo da će se ovim registrom u tom smisli ispuniti ispuniti i te pretpostavke da uprava sasvim sigurno funkcionira, da joj se omogući da funkcionira na bolji način, da dakle bude i još bolji servis građanima i svima onima koji u okviru državne uprave traže realizaciju svojih prava i ostvarivanje svojih prava pred tijelima javne vlasti. Upravo u tom smislu ovaj zakon treba i podržati. On je sasvim sigurno jedna mjera i u okviru gospodarskog razvitka kada govorimo o boljem funkcioniranju državne uprave, boljem funkcioniranju državne uprave onog segmenta kojeg usudio bih se reći jest taj bitan segment da bi se mnogi od projekata u pravo vrijeme i na pravi način u RH mogli realizirati. Shodno svemu izloženom Klub zastupnika HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo.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 Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kad bih morao u 6 riječi zaključiti ono što imam reći, rekao bih, ideja dobra, zakon ne prihvatljiv, povucite ga. Nisam se konzultirao sa kolegom Lekom, čitao sam tekst i na 11 članaka imamo najmanje 12 prigovora mi iz kluba HNS-a, Kolegice i kolege idemo ipak biti korektni pa i konkretno više reći zašto imamo te i takve prigovore. Prije svega hitni postupak, dakle donošenje zakona po hitnom postupku. Kada sam došao do 5. do 5. članka onda sam se zaista priupitao, jeli to moguće? Naime, članak 5. registar se vodi u elektroničkom obliku. A mi kažemo da se radi o osobito opravdanim državnim razlozima. Koliko ja znam Bill Gates dvadesetak godina milijarder, a mi smo se 2011. godine dosjetili njegovih izuma i odlučili elektroničkom obradom doći do registra. To je neprihvatljivo, da nam se prodaju osobito značajni državni razlozi da hitan postupak, zato se i potkradaju ovako grube greške o kojima je kolega Leko govorio pa neću ponavljati ono što je već rekao. nadalje je koji? Registar zaposlenih u javnom sektoru se vodi radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima. Kada se govori o upravljanju ljudskim resursima, za 2, 3 sata ćemo imati zakon na našim klupama kojim ćemo pokušati regulirati upravo tu materiju. Zanimljivo je da ovaj zakon i zakon koji slijedi iza ovoga nemaju gotovo nikakve veze. Gotovo nikakva koordinacija, imamo osjećaj da ljudi koji su pisali ovaj zakon nisu uopće poznavali ljudi koji su pisali ili pišu ovaj drugi zakon. To također nije dobro. Dakle, uvijek apsolutni izostanak koordinacije između pojedinih zakona. To je neprihvatljivo. Stoji da bi mogli primijeniti ovaj zakon, utrošiti 10 milijuna kuna. kolegice i kolege zastupnici gdje smo bili 2004. godine? Zašto nismo tada prihvatili i išli na ovakav registar, vjerojatno bi ušteda bila enormna. Želim vas upozoriti da smo 2004. godine za plaće, a cilj je upravo regulirati plaće, za plaće svih zaposlenih u državnoj upravi izdvajali 14 milijardi kuna. Danas 2011. izdvajamo 22 milijarde. Dakle, izdvajamo 8 milijardi godišnje više za financiranje onih na koje se odnosi ovaj registar. To su enormna sredstva. Tvrdim da je Narodna banka prekjučer izdvojila enorman iznos od 6,3 milijarde, a mi samo za financiranje za plaće dajemo 8 milijardi godišnje više. Tko ih je primio, u koja tijela, u koje službe, sa kojom kvalifikacijom, sa kojim ciljem i što smo postigli? Nikada nismo analizirali ozbiljno u ovom Saboru. Na odborima smo čuli da će se registar odnositi na dvije 130 do 240 tisuća ljudi, do. Pa se plus, minus 10 tisuća. Mi u Hrvatskoj državi još uvijek ne znamo koliko ljudi radi u državnoj upravi odnosno državnim tijelima i javnim službama, plus, minus 10 tisuća. Ja to ne mogu prihvatiti. Definicija javnog sektora je po nama također upitna. Bilo bi bolje, bilo bi sustavnije, bilo bi kompletnije da smo obuhvatili i one one zaposlene građane u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. I oni žive na račun budžeta bilo lokalnog ili regionalnog. Ja znam da je ovdje svrha da država može jasno upravljati ljudskim resursima, međutim mislim da bi bilo jako dobro da možemo uvijek napraviti jednu kvalitetnu komparaciju između triju razina vlasti, između onih koji su zaposleni, njihovih kvalifikacija, njihovih plaća i njihovih učinaka. To dakako nedostaje. Ispada da to nije javni sektor, ispada da se ovaj zakon na njih "Sadržaj podataka u registru i zbirke isprava o zaposlenima način njihovog prikupljanja obrade, pravo pristupa podacima, čuvanje podataka i mjere zaštite propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske". Kolega Leko je rekao ono što je trebao reći. Mi se također ne slažemo sa ovim člankom. Ovu materiju treba zakonom utvrditi. Odgovor također leži i u prethodnom članku. Podaci iz registra predstavljaju klasificirane podatke, kolege klasificirane podatke. Mi vas pitamo da li je visina plaće za obavljanje određenih poslova u državnoj upravi, dal to može biti tajan podatak. Ne može biti. Tko radi na tim poslovima, koja je njegova školska sprema, koliko djelatnika obavljaju te poslove, da li to smiju biti tajni podaci. Pa svaki porezni obveznik mora moći u svakom trenutku doći do tih podataka, bez obzira odnosi li se to na lokalnu, regionalnu ili državnu upravu. Pa to jeste bit nadzora građana nad našim radom, nad zapošljavanjem ljudi itd., itd. Sjećamo se kolegice i kolega, skandala od prije 10 godina kada su u državnoj upravi radili ljudi koji su kupili diplome. Zatim sjećamo se skandala kada su mnogi građani dobivali plaću u javnim poduzećima, a u biti su radili u stranačkoj centrali za potrebe stranaka. stranaka. I Chirac isto gospodine potpredsjedniče, slažem se, ali ne bi se trebalo možda upravo voditi tim primjerima, imamo i naših mogućnosti da neke stvari drugačije i bolje riješimo. Naime, vezano uz ovo klasificiranje podataka bojimo s u klubu HNS-HSU da ne stvorimo novi registar branitelja državne birokracije. To nemojmo dopustiti. Prema tome, mi iz kluba HNS-HSU predlažemo da se ovaj zakon povuče, da ga se doradi, da ga se u sasvim drugoj formi vrati u saborsku raspravu. Hvala Hvala. Klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodo iz Ministarstva uprave, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDSSB-a će biti upravo za rješenje, a u svezi ovog zakonskog prijedloga o Registru zaposlenih u javnom sektoru, za to dakle da to bude prvo čitanje i da se ovaj zakon temeljito doradi. Naime, sama činjenica da danas, 20 godina od utemeljenja Hrvatske države ne znamo točno koliko ima državnih službenika, koliko ima javnih namještenika, je li to 230 tisuća, 240 tisuća, 10 tisuća u plus ili minus, nije poznato. u ovoj našoj državi informatizacija i ono što je uloženo u informatizaciju dakle sredstava je mislim na visokom stupnju i uopće nije problem od ministarstva do ministarstva, od agencije do agencije, od državnih ureda do državnih ureda, državnih zavoda itd. kojih ima nebrojeni broj, lani se nešto smanjilo. Ovdje na Saboru smo raspravljali o ujedinjavanju određenih agencija, ali i dalje preostaje čini mi se oko 70 takvih agencija, ureda, odbora itd. u kojima djelatnici, poglavito oni na rukovodećim funkcijama imaju plaće gotovo jednake ministarskim ili tako dalje. Što je cilj ovoga zakonskog prijedloga? Kažu da je cilj i da su to zapravo provedba aktivnosti Programa gospodarskog oporavka. Ja sam gospodarski oporavak zamišljao nečim što, nekakvim ulaganjem u proizvodnu djelatnost koja donosi novo ostvarenu dobit. Izrada samoga registra koji će koštati kažu prema ovom prijedlogu 10 milijuna kuna, nipošto ne spada u Program gospodarskog oporavka. Ako je ono što slijedi poslije registra, dakle smanjivanje državne administracije, broja ljudi, a nek se to onda jasno i kaže od nekakvih 5% onda bi to možda nešto i išlo, sasvim sigurno bi išlo prema mjerama gospodarskog oporavka, ali to ovdje ne piše. Kada govorim o informatizaciji naše države onda je jedan dobar primjer kako kako npr. matični uredi u državi nisu internetskim linkom uvezani npr. sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje pa onda prijave o smrti pojedinih osoba koje primaju mirovinu nisu došle na pravo mjesto kako bi se zaustavila isplata nepripadnih mirovina i iz godine u godinu šteta po takvoj neobaviještenosti i nemaru je blizu 100 milijuna kuna za Hrvatsku državu. U Ministarstvu zdravstva postoje podaci o svakom zaposleniku. Svaki liječnik ima svoju šifru, to mi liječnici dobro znamo, pod kojom se vodimo i koja stoji na faksimilu svakoga liječnika. I ne samo to, u onom sustavu bolničkom informatičkom još je dodatna šifra, je li tako kolega Milinković. Prema tome mi smo evidentirani, o nama se sve zna. Ovdje se spominju i dosjei. Malo čudna, kaže klasificirani podaci ili dosjei. Ta me riječ dosta bode malo u oči o dosjeima. Nadalje, tko je to zadužen da da složi pitanja i podatke koji će biti u registru. Govorimo o depolitizaciji državne uprave koja bi trebala biti depolitizirana i trebala bi biti javni servis građana, svih građana. Efikasan, djelotvoran, otvoren, transparentan. Hoće li takvim dosjeima za koje se kaže da će način njihovog prikupljanja i obrade, dakle u članku 7. i pravo pristupa podacima, čuvanje podataka i mjere za zaštitu podataka biti propisane uredbama Vlade Republike Hrvatske. Uredbama a ne zakonom, iako mi se čini da je u članku 37. Ustava takvu stvar bi morao uređivati zakon kojega donosi Hrvatski sabor. Dakle, što će to pisati u dosjeima, koja će to biti pitanja postavljena zaposlenicima, namještenicima koje će oni morati popuniti da bi postojao registar državnih službenika, javnih namještenika. Ima li sumnji, a mislim da ima i opravdanih, da se zapravo potajice radi zapravo o politizaciji državne uprave, a ne o depolitizaciji. Evo ovih smo dana svjedoci kako potajnim uredbama, ja ne znam potajnim ili kakvim ili usmenim dojavom uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smanjujemo nezaposlenost. Imate svi primjere i dojave sa terena ali svi šute. Jednoj krojačici u Slavonskom Brodu ponuđen je posao, a usput da kažem da je iz Sibinja 7 km, 6, 7 km od Slavonskog Broda ponuđen je posao konobarice u Svilaju. Žena ima 50 godina, 3 troje djece. I ona je rekla da nije te kvalifikacije i da je problem putovanja Sibinj, Svilaj i prometne komunikacije. Nakon toga je skinuta sa Zavoda za zapošljavanje i nije više nezaposlena. Žena više nije nezaposlene. Blago njojzi! Više se ne broji kao jedan od 340000 onih koji traže posao. I takav niz slučajeva imate. Pogledajte i raspitajte se u svojim uredima, u vašim županijama i vidjet ćete da se tako radi. Je li Sabor donio takvu uredbu? Nije. Ili zakon, pardon. I tko je tu uredbu donio? Hoće li i ovaj registar koji se, koji bi trebalo ustanoviti, utemeljiti kako god hoćete, a odlukom o vođenju registra zaposlenih, odlukom dakle Vlade od 10.6.2010. godine evo punih 8 mjeseci obveza je do 31. ožujka ove godine. Međutim, obveza nije obveza ukoliko zakon ne nosi oznaku P.Z.E. a ne nosi. Dakle, to je naša interna hrvatska stvar. Pa upravo pošto je to naša unutarnja hrvatska stvar i hrvatskoga našega uređenja, naše kuće i našega Doma mislim da je upravo potrebito i iz razloga o kojem je govorio kolega Leko i gospodin Dorić da ovo bude prvo čitanje, a da, dakle na prijedloge i zastupnika i klubova u drugom čitanju uredimo ovu materiju onako kako ne bi bilo kontradiktornosti i kako ne bi bilo prijepora oko izglasavanja ovoga zakonskog prijedloga. Još jednom ponavljam da klub HDSSB-a ukoliko ovo ne bude prihvaćeno kao prvo čitanje će biti protiv ovog zakonskog prijedloga. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Gospodin zastupnik Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Ivo Grbić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Postojećim zakonskim propisima nigdje nije regulirano prikupljanje i obrada podataka o službenicima i namještenicima u javnim službama. Dok je za državne službenike pravna osnova za prikupljanje i daljnju obradu podataka sadržana u odredbi članka 141. Zakona o državnim službenicima. S obzirom da je Zakonom o zaštiti osobnih podataka propisano da se osobni podaci mogu prikupljati samo uz privolu ispitanika ili ako je to u javnom interesu ili je utvrđeno zakonom nameće se potreba donošenja posebnog zakona kojim bi se na jedinstven način uredilo prikupljanje i obrada podataka o svim zaposlenima u državnoj službi i javnim službama. U tom smislu predlaže se donošenje Zakona o registru zaposlenika u javnom sektoru, te se propisuje da svako državno tijelo i javna služba vode podatke o svojim zaposlenima, a da Ministarstvo uprave vodi registar za potrebe Vlade Republike Hrvatske i državnih tijela, odnosno javnih službi. Kako su u državnim tijelima, odnosno javnim službama imenovani i državni dužnosnici predlaže se da podatke o državnim dužnosnicima vode vode državna tijela odnosno javne službe u kojima su imenovani na dužnost, te da Ministarstvo pravosuđa bude voditelj zbirke podataka o pravosudnim dužnosnicima. Imajući u vidu da Zakon o zaštiti osobnih podataka daje mogućnost da voditelj zbirke osobnih podataka može na temelju ugovora pojedine poslove u vezi sa obradom podataka u okviru svog djelokruga povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi predlaže se da da izvršitelja obrade podataka određuje odlukom Vlada Republike Hrvatske. Odlukom o vođenju registra zaposlenih u državnim i javnim službama od 10. lipnja 2010. godine posao vođenja registra Vlada Republike Hrvatske povjerila je Financijskoj agenciji. Nadalje, predloženim zakonom, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka propisuje se da Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje sadržaj podataka o registru i zbirke isprava o zaposlenima, način njihovog prikupljanja i obrade, pravo pristupa podacima, čuvanje podataka i mjere za zaštitu podataka. Radi navedenog, a imajući u vidu da će se predloženim zakonom realizirati utvrđena mjera izrade registra zaposlenika javnog sektora iz Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske podržavam donošenje Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru kao i predložene amandmane Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Hvala.

na samom početku izlaganja naglasit ću da neću podržati ovaj prijedlog zakona, zbog toga što smatram da je ovaj prijedlog zakona jako manjkav, nedorečen i da u principu nije jasno što se sa njime želi želi postići, i nije mi jasno na koji način je programom oporavka, gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske uopće razmatrana ovo kao jedna od mjera znači gospodarskog oporavka. Time više što se u ocjeni sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona govori da će ova mjera koštati 10 milijuna kuna. Svi oni koji su imali prilike raditi u državnoj upravi ili u javnoj upravi vrlo dobro znaju da svako tijelo javne uprave, svako ministarstvo ima znači svoj registar, i da dobro raspolaže i točno raspolaže sa svim podacima, brojem vezanima uz broj znači ne samo dužnosnika, nego i svih zaposlenih, što se odnosi naravno i na službenike i namještenike. Svi ti podaci se vrlo lako, po mojem mišljenju, mogu zbrojiti na jednom mjestu, i nije mi jasno u principu što će to točno koštati 10 milijuna kuna, kako bi se ovaj zakon proveo. Nije također jasno zbog čega donosimo zakon čiji će se svi detalji ustvari definirati uredbom Vlade, zbog čega je nužno da se uredbom Vlade, a ne zakonom koji se donosi u Hrvatskom saboru odredi ustvari šta će taj registar sadržavati, odnosno kako će izgledati taj osobni dosje svakog zaposlenika. Mjerama gospodarskog oporavka Republike Hrvatske također je određeno da se ova mjera treba provesti do 31. ožujka 2011. godine, i u tom smislu nije jasno zbog čega se u člancima ovog zakona ne definira da će registar biti izrađen do 31. ožujka 2011. godine. Zašto to imamo prilike čitati u ocjeni stanja, ali nemamo to kao jednu od obveza koje je znači Vlada i nadležno Ministarstvo uprave dužno provesti do tog roka? Da li to podrazumijeva da će se onda i prekoračiti taj rok, i da ćemo možda opet potrošiti nekakvih 10 milijuna kuna kao neku mjeru tobožnjeg gospodarskog oporavka, a od toga nećemo ustvari dobiti ništa. Radi se o previše osjetljivoj problematici da bi se ona dala u potpunosti na razmatranje, odnosno na odlučivanje Vladi Republike Hrvatske, bez nekakvog uvida, odnosno nadzora tako da kažem Hrvatskog sabora, i mislim da to nije baš neka mjera koja bi bila dostojna za jedno demokratsko društvo. Time više što se tu spominjao i registar branitelja, i meni se čini da na neki način Vlada ima prilično dvostruke kriterije kada se radi o registru branitelja u odnosu na registar zaposlenih u tijelima javne uprave, odnosno u javnom sektoru na službenike i zaposlenike, u cijeloj toj priči, i voljela bih u svakom slučaju da predlagatelj objasni na šta će se to točno ustvari potrošiti 10 milijuna kuna, kada vrlo dobro znamo da tijela javne uprave već sada raspolažu sa svim informacijama vezanima uz to, i to su uglavnom u tajništvima ministarstva, ili u oni imaju dosjee svih zaposlenika, tamo postoje svi podaci vezani uz to, postoje znači informatičke službe koje mogu objediniti te podatke na jedan jedinstveni način unijeti te u podatke u okviru znači svog posla, jer to i je na kraju krajeva i njihov posao, pa me interesira na šta će se točno potrošiti tih 10 milijuna kuna. Da li će to Vlada Republike Hrvatske angažirati neku informatičku tvrtku koja će izraditi nekakav posebni program koji će koštati 10 milijuna kuna? To tu u ovom zakonu mi ne možemo vidjeti, i ne znamo ustvari za šta ćemo dati odobrenje ukoliko ćemo glasati za ovaj zakon, a ja osobno kao što sam rekla na samom početku neću podržati ovaj zakon, ali mislim da je to bilo dužnost predlagatelja, odnosno Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva uprave da to malo bolje razjasni. Ovako ovaj zakon ima jako puno rupa, ja ne vidim da je on po bilo čemu mjera gospodarskog oporavka, to je nešto što bi trebala biti normalna funkcija bilo koje uprave, odgovorne uprave da ima pouzdani registar svih svojih zaposlenika, odnosno da ima točan uvid šta plaća i gdje plaća, i ne vidim uopće mislim razlog da ovakav jedan površan zakon podržimo na ovaj način. Hvala. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajnici, kolegice i kolege. Dakle evo pred nama je u hitnom postupku Prijedlog Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru, čije donošenje, odmah ću reći, apsolutno podržavam. Donošenje ovog zakona kao što je i rečeno, i kako se to navodi u obrazloženju, između ostalog je i rezultat ciljeva sadržanih u programu gospodarskog oporavka, i to konkretno reći ću u području javne uprave, kao jedna od niza dakle predviđenih mjera kojima se želi postići racionalizacija sustava javne uprave, i povećanje efikasnosti u pružanju u programu gospodarskog oporavka konkretno ovlasti javne uprave …/Ne razumije se./… dakle za realizaciju predviđenih ciljeva koje sam naveo 15 ili 20-ak zapravo tih mjera i aktivnosti koje će doprinijeti kao što sam rekao dakle racionalizaciji sustava javne uprave, i povećanju njezine efikasnosti. Dakle što se tiče konkretno ovog zakona, njime se, kako je to definirano u članku 1. uređuje uspostava, ustroj i vođenje registra zaposlenih u javnom sektoru, koji se odnosi na državne službenike i namještenike, službenike i namještenike u javnim službama, državne dužnosnike imenovane na dužnost u državnom tijelu ili javnoj službi, i pravosudne dužnosnike. Dakle njihov se broj, kao što je rečeno, procjenjuje na negdje oko 240 tisuća. Dakle ovaj zakon zapravo predstavlja pravni temelj za prikupljanje i obradu podataka koji će sadržavati ovaj registar. Rečeno je također kako je Vlada Republike Hrvatske, odredbom članka, odnosno točke 2. odluke o vođenju registra zaposlenih u državnim i javnim službama od 10. lipnja 2010. godine, posao vođenja informacijskog sustava registra povjerila financijskoj agenciji, a sada se predlaže člankom 5. stavkom 2. da izvršenje obrade podataka određuje odlukom Vlada Republike Hrvatske i kao što je određeno Vlada ju mora donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Kroz rasprave na odborima, prije svega na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, uočeno je nekoliko nepreciznosti u predloženim normama i odredbama, te ih se predlaže konkretnim amandmanima popraviti. Mislim da će amandmani nedvojbeno doprinijeti jasnoći izričaja i kvaliteti zakona, pa ih treba i ja ću ih osobno naravno prihvatiti. Evo da ne dužim, mislim da je gotovo sve rečeno vezano uz ovaj zakon. Iz navedenih razloga ću podržati, ponavljam, dakle donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Josip Salapić, izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru. Ja bih rekao da nije sve tako crno i da ne treba a priori odbacivati ovaj konačni prijedlog zakona i reći da je on loš, da ne vodi ničemu jer sam po sebi ovaj registar nije ključna mjera gospodarskog oporavka, nije takvom ni predstavljena nego je mjera koja je potrebna kao jedna od mjera za program gospodarskog oporavka koji je donijela Vlada Republike Hrvatske. Prije svega da se i ovaj sustav zaposlenih u javnom sektoru napravi registar u koji će se uvesti reda da se točno vidi koji su to podaci koji su potrebni u javnom sektoru zaposlenika, a koji će biti od koristi i Vladi RH i resornim ministarstvima i svim javnim službama na koje se ovaj registar zaposlenih koji se evo danas donosi u Hrvatskom saboru odnosi. Učinkovit i kvalitetni sustav i način obračuna plaća, i načina praćenja zaposlenika u smislu i mogućnosti njihovog daljnjeg napredovanja ovo je jedan zakon u kojem donosimo registar, a kasnije ćemo

ali i svi oni podaci koji će biti potrebiti u nekim daljnjim koracima koji su pred nama kada Hrvatska postane članica EU. Ja sam zagovornik i toga da se ovakav registar ne samo zaposlenih u javnim službama treba donijeti i kod zaposlenih u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jer tu smo svjedoci da

kojoj vlast već nekoliko godina provodi HDSSB može zaposliti samo osoba koja je član te stranke, a svi oni ostali mogu biti na čekanju jer navodno ne zadovoljavaju uvjete. Kada bi se takav registar donio i za te jedinice lokalne područne i regionalne samouprave imali bismo kontrolu koji su to transparentni uvjeti i koji su to kriteriji koji se mogu izvući iz ovog osobnog dosjea koji bi svaki zaposlenik, bilo da se radi, dakle ovdje se radi o javnom sektoru, tamo bi se radilo o lokalnom, regionalnom i područnom sektoru, znali bismo i uveli bismo reda. Prije svega zbog troškova, jer i ti troškovi opterećuju državu, a onda ispada da Vlada ne pomaže tim jedinicama lokalne samouprave, a u biti je stvar obrnuta političkim zahvalama dobivaju radna mjesta, a onda ispada da je za sve kriva Vlada Republike Hrvatske. A ovo je jedna mjera koja je mjera gospodarskog oporavka i kada bismo uveli reda i u taj sustav osim ovoga gdje danas donosimo ovaj konačni prijedlog zakona, kada bismo uveli reda i u lokalni sustav mislim da bi bilo više pravde, više koristi od ovakvih zakona i mislim da bismo donijeli korist prije svega RH, a samim time posredno i svim građanima RH. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Salapić vi apsolutno niste u pravu kada tvrdite da će ovo biti bilo kakva mjera gospodarskog oporavka jer neće biti mjera gospodarskog oporavka. Upravo suprotno, ovo će biti mjera koja će dodatno dodatno opteretiti državni proračun i to u iznosu od 10 milijuna kuna za nešto što u principu ne znamo na što će biti potrošen novac. Druga stvar, mi moramo vjerovati ne samo vama na riječ nego svim kolegama i kolegicama iz vladajućih vladajućih stranaka i Vladi RH da osobni dosjei neće zadirati znači u tajnost podataka i zbog toga se i postavlja pitanje zbog čega nije definirano ovim zakonom nego će biti definiranom uredbom Vlade što će biti sadržaj tih osobnih dosjea. Ja mislim da se to vrlo lako moglo riješiti na način da se točno propiše člankom zakona što će uključivati jedan osobni dosje. Jer vi očigledno imate tu informaciju, ali mi iz opozicije tu informaciju nemamo. I treća stvar, paradoksalno je da ovaj zakon bi sukladno znači mjerama gospodarskog oporavka trebao registar realizirati do 31. ožujka, a jedna od odredbi zakona govore da će Vlada izraditi ovaj registar u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona što je i dalje od znači navedenog termina, odnosno biti će negdje vjerojatno travnja. Pa ja mislim da bi i na takve sitnice trebao predlagatelj obratiti pažnju. Možda jest sitničavo, ali je paradoksalno i kontradiktorno. Odgovor na repliku. ne jedna od ključnih nego jedna od mjera gospodarskog oporavka. Jer ako nemate podatke koji su u jednom registru sažeti, a tiču se svih zaposlenika koji rade u javnome sektoru onda smo manjkavi. 10 milijuna kuna je trošak koji je osiguran već, neće biti sada dodatno osiguravanje nego je već osiguran, ali on je trošak koji ide u ovoj godini, a donijet će prednosti za godine koje su pred nama. Prije svega ulaskom RH u EU. To je To je jedan od zakona koji je preduvjet i takovih mjera. Tako da sve ne treba biti tako crno i ne vidim ništa loše što će se podaci koji će se tražiti u osobnom registru donijeti Uredbom Vlade RH. Ne vidim tu nikakve zle namjere i ne vidim razloga zašto bi Vlada tražila neke podatke u ovom registru koji bi bili u suprotnosti sa Ustavom RH, ne vidim razloga. na ovo zadnje što je kazao odgovarajući na repliku uvaženoj kolegici, a to je spominjao i u svojoj osobnoj raspravi komentirajući zapravo članak 7. i što on regulira u odnosu čak i na elemente protuustavnosti. Naime, članak 7. regulira sadržaj, dakle koji će se od podataka naći u registru i upućuje na to da će se to napraviti, odnosno točno precizirati Uredbom Vlade RH. Elementi Elementi protuustavnosti koje su neki kolege spominjali apsolutno otpadaju jer spomenuti članak 37. Ustava se ne određuje na sadržaj već na zaštitu i nadzor. Dakle, i zaštita i nadzor osobnih podataka kao ustavno-pravna materija su određeni i regulirani posebnim zakonom. U članku 7. se govori samo o sadržaju, dakle točno što će biti u određenom registru za određenog zaposlenika. I repliciram i u onom smislu da su pojedine kolege govorili o tome da je sad Uredba Vlade RH kojom će se odrediti sadržaj nekakav tajni dokument. Pa uredba je dokument koji donosi Vlada Republike Hrvatske koja se objavljuje u "Narodnim novinama", koju imamo dostup na internetu, a u ovom smislu će ona sadržavati samo sadržaj onoga što treba biti u dosjeu, a drugim zakonima to je članak 37. kojima se uređuje i nadzor i zaštita osobnih podataka to su zakoni koji su na snazi i kojima se ta ustavno pravna materija regulira odnosno već je regulirana. Hvala Josip (HDZ)** Kolega Tomljanoviće je sada dobro objasnio namjeru zakonodavca ovog prijedloga zakona pa vjerujem da će nakon ovog pojašnjenja i uredba koju će Vlada donijeti neće biti protuustavna zbog argumenta koje je rekao gospodin Tomljanović da će se kolegica Holy predomisliti i podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Salapić, vidite i vi i gospodin Tomljanović spominjete članak 7. međutim ne spominjete članak 9. u kojem piše da će se uredbom Vlade urediti sadržaj podataka u registru. O tome mi govorimo. Kojeg sadržaja? Što je sadržaj toga sadržaja o kome govori članak 9.? To mi ne znamo. Nadalje, kada ste govorili o HDSSB-u pa valjda cijela država zna, a nadam se da ste i vi svjesni daje članska iskaznica HDZ-a ulaznica za posao i u državnim i javnim poduzećima i na lokalnom nivou. Nadalje, i sam da kažem svjedokom ovdje da je HDZ-ova predsjednica upravnog vijeća bolnice gospođa Suzana Bilić Vardić meni zabranila dežurati u Brodskoj bolnici jer nisam član HDZ-a. evo tako da i to znate. Ne samo meni nego i pravašu gospodinu Mirku Duspari gradonačelniku grada Slavonskog Broda po po ugovoru o pružanju usluga. Prema tome, to je vaša pravda i to je ono na što se vi žalite, a zapravo cijelu ste državu umrežili u jednu hobotnicu HDZ-ovi iskaznica ili pak kako se po Slavonskom Brodu priča

Hvala lijepo potpredsjedniče. Čim smo spomenuli da se treba uvesti reda u lokalni sustav, odmah se čulo u sabornici da će HDZ-ove iskaznice biti izlaznice iz državne službe. Mislim da HRvatskom saboru ne treba govoriti prijetnje za nikoga niti za ništa. Ne vi Boro, vama ću sada. Rekao sam da se čuje u zastupnicima i u zastupničkim klupama što nije uredu. Ja sam rekao gospodine Grubišiću da treba uvesti reda u lokalnoj upravi, da se registar zaposlenih u lokalnoj upravi koji se onda veže i na državu posredno jer se stvara novi trošak u lokalnim jedinicama, spomenuo sam HDSSB zbog navodnih informacija koje dolaze od Osječko-baranjske županije, a svaka informacija treba biti upotrijebljena u korist zakonskog rješenja koje će neke nelogičnosti spriječiti. Mi smo donijeli zabranu zapošljavanja u državnim i javnim službama, zakon o kojem ćemo raspravljati kasnije govori o tome da će se raditi premještaj kada je potrebno ostvariti ispomoć u nekim od državnih službi ili ureda državne uprave što je također smanjenje troškova, a da jedinice lokalne samouprave sigurno opterećuju i državu novim zapošljavanjima bez kontrole, a rekao sam da je to prisutno u našoj županiji što je točno i provjereno. Prema tome, ne treba se prijetiti i ne treba odmah reagirati na nešto da je to negativno. To je prijedlog koji je pozitivan i prijedlog koji će kao i ovaj registar koji se danas predlaže uvesti reda u javni sektor, a treba uvesti reda u lokalni sektor. Sada da ne ispadne danas je HDSSB, daj Bože da to više ne bude, pa ćemo biti mi, pa ćemo napraviti bolje našoj županiji. A ja sam siguran da rasprava je bila u kontekst pozitivnog prijedloga za ovaj i zakon koji ćemo vjerojatno ubuduće donijeti. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Daniel Srb. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnice, kolegice i kolege Sve ove godine zadnjih 6, 7 godina državna administracija je nabujala. I što je sad vlas nakanila i to čime molim lijepo nego čak prijedlogom zakona vidjeti koliko ih to ima zaposlenih odnosno koliko ih je to vlast zaposlila. Molim vas, u kojoj zemlji u koji je pred njom reforma uprave koja se onda nužno nastavlja na reformu pravosuđa ili obrnuto reforma pravosuđa i reforma uprave, jer jedno bez drugoga ne može, najprije se ljudi zapošljavaju, a onda ih na kraju idu prebrojiti koliko ih ima. Pa gdje je tu smisleni posao? Čemu uopće prijedlog Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru? Zar to nije dužnost u svakom javnom tijelu da ima podatke koliko ima zaposlenih ljudi i da se formira registar, jedinstveni sa umrežavanjem? To nije nikakav problem. I ne možete vjerovati da bilo kakva vrsta zakona, bilo kakav sadržaj je u zakonu bilo kakva materija se određuje počinje čuvenom rečenicom "Programom gospodarskog oporavka Vlade RH" i onda ide itd. I s tim I s tim programom gospodarskog oporavka država će utrošiti lijepo ni manje ni više nego 10 milijuna kuna. Ovdje je već bilo govora kako se ljudi zapošljavaju. To mi ne trebamo ovdje građanima pričati, jer o tome imaju svakodnevna iskustva. Ali ljudi sa VSS, educirani, mladi ljudi, željni posla i željni na kraju krajeva baš i karijere u upravi, nekim upravnim tijelima, javljaju se onako nadobudno a nije rijetko pitanje i čak posprdno, a tko je vas tu poslao i dali pripadate HDZ-u. kaže, ne nitko nas nije poslao. I tako onako budu ispraćeni i otpraćeni onako sa nekakvim podsmjehom sa sažaljenjem. I dotle je to došlo evo da je Vlada nakanila da vidi koga je to sve zaposlila. Ljudi se svakodnevno javljaju iz carine. Tamo molim vas u jednoj negdje sobici po tri šefa nečega i nekog sektora su, da nitko ne zna tko ni što. Dakle, gospodin Barišić je ostao a metode su ostale iste. I još možete vidjeti malo analize čiji su čelnici pojedinih tijela sada na optuženičkim klupama. Tu je najviše zaposlenih u takvim sektorima. To je bila jedna popratna, normalna aktivnost. Dakle, taj nepotizam i zapošljavanje po takvom osnovu skupo je koštalo državu. Međutim, kad vidimo kakve su to plaće državnih službenika i namještenika jer postoji jedna zdrava jezgra, jedni praktički motori koji izvuku onda čitavu upravu i koji su u principu slabo plaćeni sa visokom stručnom spremom, dugogodišnji radnim iskustvom vrlo slabo plaćeni. Suma sumarum svega toga je da mi zaista imamo veliku vojsku činovnika, službenika, ali slabo plaćenu, nemotiviranu i u pravilu prestrašenu. Obveza je bila još davna, još kad se donosio ovaj postojeći zakon da do dana stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava prava državnih službenika i uredbi kojim će se urediti klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika, ostaju na snazi odredbe članka 108. do 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i provedbeni propisi. Međutim, posebni zakon o plaćama ni do dana današnjeg nije donijet, a raspon koeficijenta između državnih službenika je bio do 2008. godine i to radna mjesta I. vrste od 1,05 koeficijenta do 3,5 i to izmjenom zakona od 2008. godine za istu stručnu spremu. To ne može biti. Dakle, mi smo danas ovdje očekivali da ćemo imati upravo takav prijedlog zakona koji će onda i motivirati službenike i namještenike. Naravno da će o tome biti puno više riječi upravo kod ovog drugog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Prema tome, ovakav zakon zaista nama ne treba. Ne treba trošiti novac, 10 milijuna kuna u vremenu krize jer se sve to može učiniti i bez zakona, dapače to se i do sada trebalo učiniti. I ako malo bolje pogledamo pozitivne propise pa i pojedine uredbe to je čak bila i obveza. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo. Gospođo Antičević-Marinović, ponukali ste me na ovu repliku, spomenuli ste Carinsku upravu i izrazili na neki način dvojbu da tamo ima previše zaposlenih i da možda bi trebalo napraviti određeno preispitivanje tog načina zapošljavanja i redukciju. Ja bih htjela ovdje iskoristiti ovu repliku kao mogućnost jer sam upravo dobila jednu jako dobru vijest. Naime tijekom prošle godine, konkretnije u listopadu prošle godine započeta je reorganizacija carine gdje su zbog reorganizacije i efikasnosti predložene neke nove mjere, odnosno upravo smanjenje broja zaposlenih i ukidanje pojedinih ispostava. Mi smo se kao saborski zastupnici Sisačko-moslavačke županije i ja osobno, zajedno sa gradonačelnikom Kutine i Siska, borili da carinske ispostave u Kutini i Sisku ostanu zato što smatramo da je to izuzetno važno za naše gospodarstvenike i obrtnike i da je to naravno izuzetno važno i zbog punjenja proračuna i moram reći da sam upravo ovog trenutka dobila odgovor iz carinske uprave i naše gospodarske komore da su uvaženi naši argumenti ispostave carinske uprave u Sisku i Kutini ostaju što evo svakako pozdravljam. Dakle uvijek kad se radi ta neka reorganizacija, racionalizacija mora se voditi računa o svim aspektima, ne samo gledati papirnato nego stvarni život na terenu. I evo još jednom zahvaljujem svima onima koji su prihvatili i moje argumente i mojih kolega da carinske ispostave u Kutini i Sisku ostanu, to je važno za naš kraj. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Je niste da, sad ste to, zakasnili ste. Pa ja vas gledam cijelo…

Ovo kolegice što govorite zaista negdje je potrebno da i u reorganizaciji ostanu i meni je drago ovo o čemu vi govorite. Ali ja govorim i o nečemu i zašto sam spomenula carinu, zato što je to eklatantni primjer upravo zapošljavanja po babu i po stričevima. Molim vas, po podacima, dakle ne mojim nego Nezavisnog sindikata carinika, najprije se odredili ljudi koji će biti šefovi ispostava, a onda su se fizički radile takve jedne kućice ili nadstrešnice gdje bi oni mogli raditi, a za svo to vrijeme pa i godinama su primali plaće i o one sa gotovo najvišim koeficijentom.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Paradoksalno jest da evo Vlada 2011. godine otkriva prednosti informacijske tehnologije i elektroničkog poslovanja. Ovaj zakon dakle predviđa da će se očevidnik voditi ili taj registar voditi u elektroničkom obliku. onog notara koji će krasopisom pisati registre. Pa u čemu se vode sadašnji očevidnici u ministarstvima i tijelima državne uprave, pa valjda se vode elektronički. I ja ne znam, ovo je stvarno stvarno paradoksalno, kao što je i paradoksalno i apsurdno da se ovaj zakon smatra dijelom gospodarskog oporavka. Pa zašto ako je već Vlada otkrila prednosti informacijske tehnologije i elektroničkog poslovanja nije primjerice se potrudila da se građanima omogući da porezne prijave predaju predaju elektroničkim putem. Zašto im nije napravila web aplikaciju koja će to omogućiti računati porez itd., spriječiti gužve u poreznim upravama, spriječiti bespotrebno izostajanje sa radnih mjesta ili nekih drugih obveza, spriječiti pritisak na javni promet u danje predaje poreznih prijava i na koncu zaista učinkovito i brzo omogućiti procesuiranje tih poreznih prijava. Međutim to nije palo Vladi na pamet da bi to možda bio jedna od mjera gospodarskog oporavka i unapređivanja poslovanja u Republici Hrvatskoj. Kakve će ovaj zakon imati posljedice primjerice i na odnos državne uprave prema građanima. To je sukus, da državna uprava zaista služi građanima, a ne da ih terorizira kada predaju neke dokumente, pa nemaš domovnicu, pa nemaš šest mjeseci stari rodni list ili imaš ovo, nemaš ono, pa da se sve to može učiniti tako da se sve može potegnuti sa jednog mjesta i da onaj neljubazni činovnik sa druge strane šaltera omogući građanima da brže ostvare svoje potrebe i poslove. Međutim, to se Vlada nije sjetila. Vlada se također nije sjetila da postoji nešto što se zove Ured za e-Hrvatsku koji upravo i ima funkciju unapređivanja informatičkog sustava u Republici Hrvatskoj, državnoj upravi, omogućavanje i elektroničko poslovanje itd. Ma ne, Vlada nema u vlastiti ured, pa tako člankom ovog zakona kaže da će se naknadno odrediti izvršitelja obrade podataka makar je sasvim logično i jasno da bi to trebao biti Ured za e-Hrvatsku. Jer tko zna više u državnoj upravi o informatičkoj tehnologiji i elektroničkom poslovanju osim Ureda za e-Hrvatsku. Barem je to logično, ali ovdje n išta nije logično. Nekoliko puta smo u obrazloženju zašto se ovaj zakon našao pred nama čulo i to da će on uvesti red u baze podataka državnih službenika. Znači, to implicira da postoji nered, da je sada nered i da je potrebno posebno zakonsko rješenje da se sazna uopće tko u državnoj upravi sada radi. Pa to je tragično. To nije paradoksalno i apsurdno. To je tragično. Činjenica jest da postoje očevidnici i središnji popisi državnih službenika. Ali potreban je novi zakon i novi registar sa troškovima od 10 milijuna kuna da bi se umrežilo nešto što već očito postoji jer sama Vlada to u ovom pojašnjenju zakona i u ocjeni stanja priznaje. Zakon je izuzetno šlampavo pisan, jer ovi rokovi, rokovi su nemogući. U zakonu se propisuje jedno, u ocjeni stanja drugo i to je sve toliko šlampavo načinjeno da, kao da je netko odrađivao to eto zato što se mora odraditi, zato što je to eto nekomu odozgo naredio. I upravo i ovaj sam zakon simbolizira nered koji vlada u državnoj upravi. Mi nismo dobili niti nikakvu ocjenu stanja zašto on košta deset milijuna kuna. To je sustavna greška naših zakona, jer se u ocjeni stanja ili obično samo lupi neka cifra bez pobližnjeg obrazloženja, bez objektivnih dokaza da je netko zaista napravio neke predikcije, modeliranje, procjenu troškova itd. Dakle, i iza ovoga možemo sumnjati da se radi o nekom voluntarizmu, da će se nekome namjestiti određeni posao, jer da te namjere nema onda bi Vlada cijeli ovaj posao povjerila svome uredu koji ima iza sebe i dokazane uspjehe, a to je Središnji ured za e-Hrvatsku. Inače, ako Središnji ured za e-Hrvatsku nije potreban, pa i njega ukinite unutar mjera gospodarskog oporavka kao što ste ukinuli ili ili redistribuirali ljude iz različitih drugih agencija, što potrebnih, što nepotrebnih. Ovaj zakon možda ima dobru namjeru ali zasigurno zaslužuje barem još jedno čitanje ako ne i dva. Hvala lijepa. Hvala. Replike. Gospođa zastupnica Tanja Vrbat. Izvolite. informacijsku tehnologiju. Pa očito da nije otkrila. Meni je gotovo bilo nevjerojatno kad sam vidjela ovaj prijedlog zakona, kad sam shvatila koliko sam naivna, da mi nemamo registar zaposlenih u javnoj upravi, da mi ne znamo tko tu radi, koliko godina imaju ti ljudi, kojeg su profila, koji će nam kadrovi trebati, koji nam ne traju, koji nam trebaju, koji će ići kada u penziju, da mi to sve skupa nemamo. To je još jedan dokaz da ova Vlada i ova država pod vodstvom ove Vlade nema uopće strategiju di ide, šta treba i kamo se usmjerava i čemu sve to skupa vodi. I to je bila misao koja me cijelo vrijeme prati dok raspravljamo o ovom zakonu. Ja vjerujem da ti podaci postoje samo ih treba staviti na jednu hrpu. I to će se vjerovatno sad napraviti, ali to je elementarno. Znači, kad nešto radimo moramo imati neke elemente po kojima onda idemo dalje. Meni je nevjerojatno da mi to nemamo i očito se zapošljavalo šakom i kapom, po babi i po stričevima kako je tu prije rečeno i onda je to dovelo do ove konfuzije. **Šeks, Pa zapravo ovo je nekakva Schrödingerova kvantna dilema. U istom trenutku i imamo i nemamo, jer na nekom mjestu u ovom zakonu se tvrdi da prestaju važiti odredbe o vođenju osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika. Znači, bilo je propisano da postoje očevidnici i središnji popis državnih samo je pitanje je li on uopće vođen i na koji način je vođen i da li je to sve jedan ogroman šlamperaj da se sve to mora ukinuti, pa početi iznova sa nekakvim registrom u elektroničkom obliku kao da ovi nisu bili u elektroničkom obliku, a jesu. Dakle, u isto vrijeme i imamo i nemamo baš kao što je ona Schrödingerova kvantna mačka i mrtva i živa u isto vrijeme. To je interesantno s tom Schrödingerova kvantnom mačkom. To sam, sad se vidi da ona, stihovi one pjesme, tko te ima taj te nema imaju filozofsku podlogu. te ima, taj te nema, tko te nema taj sanja, tako ide jel? Tko te sanja taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Vidite vi šta je filozofija i poezija kad se udruže u udružen pothvat.

u jednom zakonu kojeg donosimo 2011. godine propisuje obveza uporabe elektronične obrade podataka. Mislim da je odgovor vrlo jednostavan. U proteklih 15 godina najprije je trebalo zaposliti one koji su donekle savladali brojke i slova, a sad možemo eventualno zaposliti pokojeg koji zna uključiti računalo, a ostalo ćemo riješiti outsourcing. **Šeks, Moram se složiti, jer je Vlada već toliko puta dokazala svoju nekompetentnost vezano uz informacijsku tehnologiju, da je to čudesno. Makar ima i ovaj Ured za e-Hrvatsku koji je već odavno ukazao i na blagodati open sourca, i linux tehnologije, koja je besplatna, koja je bolja od mnogih platformi koje se koriste u ministarstvima i tijelima državne uprave, ali na žalost valjda onda to ne bi urodilo nekim provizijama ili nekim sličnim marifetlucima. U ovom Hrvatskom saboru smo imali dosta čudnih zakona o kojima smo raspravljali, ali ovo mi se čini da je jedan raritetan zakon kojega bi možda trebalo uokviriti pa bi on trebao spadati pod tu vrhunsku čudnoću. Dakle zakonom se utvrđuje da treba ustanoviti registar zaposlenih u javnom sektoru. To predmnijeva da do sada u javnom sektoru zaista ne znamo koliko nam ljudi radi, ali onda ste to negdje u obrazloženju uz članak 10. rekli da ipak znamo možda jer imamo nekakve evidencije, netko to ipak nekako vodi, pa mi to nešto imamo. Odlično, ali nekako se ne slažemo onda u brojkama koliko je to 250, 60, 70, znači nekakvih 10 tisuća malo fali, malo ih ima, malo ih nema, pa je onda potrebno zakonom to utvrditi koliko nas uopće radi u tom javnom sektoru, ali interesantno je da onda svi ti, ja vjerujem da svi ti koji rade u javnom sektoru dobivaju plaću, a valjda je trebalo to napraviti na način da onda oni koji dobivaju plaću tamo rade, pa ih se onda na taj način moglo ipak utvrditi koliko ih ima. Dakle jedan čudan zakon koji jednu, ako je točno da imamo te registre koji će prestati važiti kad se utvrde i ustanove, u obrazloženju članka 10., ispadne da jedna osnovna matematička radnja, koja se zove zbrajanje pa bi mi to zbrojili, po vama košta 10 milijuna kuna. Ja mislim da takva jedna matematička radnja zbrojiti sve to što negdje imamo bi vrijedila 12 milijuna kuna, pa molim da evo ispravite tih 10 na 12 i pol, da ne bude baš okruglo 10, neka bude 12 i pol milijuna kuna. Mislim da ovakav zakon zavrjeđuje da onda bude i oni koji će to raditi adekvatno plaćeni, pa da imaju malo više novaca. Drugo što se u ovom obrazloženju zašto se donosi zakon da bi se ustanovilo koliko nas brojčano ima u državnoj upravi, zašto se donosi zakon, onda je to pak ta još jedna čudna obrazloženja, jer kaže da će se time, barem ste tako vi rekli, doći do boljeg funkcioniranja državne uprave jer ćemo imati popis na jednom mjestu. Nema logike da, ako popišemo sve te koje radimo u državnoj upravi, da će onda to državna uprava bolje funkcionirati. Ja sam do sada nekako bio uvjerenja da će se u reformi državne uprave, sa reformom državne uprave dogoditi da će onda državna uprava bolje funkcionirati. Samim spiskom da nas ima 250 ili 260 sumnjam da će doći do boljeg funkcioniranja državne uprave. Ali onda isto tako se tvrdi da je ovo jedan od zakona koji će doprinijeti do, i koja je jedan od mjera gospodarskog oporavka u Republici Hrvatskoj. razumije se./… obrazloženje, budući da sam broj i popis onoga što ćemo ustanoviti ovim zakonom, će donijeti do gospodarskog oporavka, ili će to biti jedna od mjera koje će donijeti do gospodarskog oporavka, nekako kad se govori o gospodarskom oporavku, barem ja tako mislim, ali barem tako i većina naših građana misli kad se budemo gospodarski oporavili onda će kruh možda biti jeftiniji, onda će gorivo možda biti jeftinije, onda će nam plaće biti možda veće, i onda ćemo možda bolje živjeti. Sumnjam da će točan spisak ljudi koji rade u državnoj upravi doprinijeti tome da će biti veće plaće i da će nam jeftinija hrana biti i da ćemo bolje živjeti. Ali isto tako kada se jednim ovako nemuštim zakonom utvrđuje da treba zbrojiti koliko nas radi u državnoj upravi, kada se to kaže da će to biti ovako, da se utvrđuje ovlast Vlade Republike Hrvatske da uredbom propiše sadržaj podataka u registru i zbirke isprava o zaposlenima, pa ono najstrašnije, u zagradi, osobni dosje, način njihovog prikupljanja i obrade i pravo pristupa podacima, čuvanje podataka itd. Dakle vi ste donijeli zakon, mogli ste ga donijeti usmeno, predložiti ovdje, jer će sve drugo morati uredbom donijeti Vlada Republike Hrvatske. Ovo kad se kaže prikupit ćemo podatke ja sam pretpostavio, i pretpostavljam da podatak o zaposlenima bi trebao biti ime, prezime, stručna sprema, radno mjesto, gdje radi, godine staža, itd., ali ovo što kaže da će se popisati sadržaj podataka i zbirke isprava koje mi trebamo dati, odnosno zaposlenici u državnoj upravi, pa onda u zagradi to će biti osobni dosje, znate na što mi to liči osobni dosjei? To mi se čini da bi to trebao biti nekakav policijski posao. Pa jesu li to oni koji rade u državnoj upravi sumnjivi ljudi da ih se treba na ovakav način sa osobnim dosjeima negdje potkrijepiti da imaju nekakvo pravo da onda nešto, da rade u državnoj upravi. Osobno mislim da je ovo jedna opasna teza, da će svaki zaposlenik u državnoj upravi imati svoj osobni dosje sa još uvijek nedefiniranim sadržajem tih podataka koji su dužni dati da netko s njima raspolaže na način kako je ovdje predviđeno. Dakle, mislim da jedan zakon koji je u principu po ovome što se ovdje da iščitati sadrži osnovnu matematičku radnju, a to je zbrojiti ono što imamo da bismo ustanovili koliko nas ima i da to košta 10 milijuna kuna zajedno sa ovim kvalifikacijama da će sve to doprinijeti boljem funkcioniranju državne uprave ili da će to biti jedna od mjera gospodarskog oporavka mislim da je to čak i od Vlade RH prenaivno da nam to tako gura i da će sve to tako biti krasno, sjajno i bajno. Jedan zakon koji je sramotan i kojega treba hitno povući iz procedure. Zbrojite te ljude koliko ih ima, nemojte im uzimati te osobne podatke koji mogu se koristiti u neke druge svrhe jer oni nisu osumnjičeni da imaju svoje dosjee nego su pošteni ljudi koji žele raditi svoj

gospodarskom oporavku. Činjenica je ta da Hrvatska ima vrlo neugodnih i nema baš sreće sa registrima. U to smo se uvjerili. Ali, tko će izvršiti ove poslove? To će izvršiti ljudi sa visokom stručnom spremom u pojedinim ministarstvima koji imaju plaću od 2 do 3 tisuće kuna. A gdje će država potrošiti tih 10 milijuna kuna? Pogledajte molim vas u članku 5. – Izvršitelja obrade podataka u registru određuje Vlada Republike Hrvatske. Taj će dobiti najvjerojatnije najveći dio tog kolača, ako ne i sve, naravno kao u uobičajenom procesu javne nabave koja je na snazi u Hrvatskoj. Nadam se da će uskoro biti prekinut. Prema tome, ta osoba će se dobro, dobro gospodarski oporaviti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I imamo repliku drugu, to je uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine Denona, kolega Denona, govorili ste i o ovom segmentu osobnih podataka da je čudesno da Vlada u biti ne zna osobne podatke osoba koji rade u državnoj upravi usprkos toga što je Vlada njima izdala OIB-e itd. A postavlja se pitanje na temelju čega su se oni onda zapošljavali? Jesu li oni morali primjerice napisati svoj životopis? Otkrili ste u biti notornu činjenicu da Vlada ne zna za nešto što se zove europski format životopisa, odnosno European Curicullum Vitae format koji vjerojatno svaki agilniji poduzetnik traži od potencijalnih svojih namještenika i postojećih namještenika da mu se popuni. Dakle, i to je nešto što se može čak bez problema učitati, ako ne iz E-Hrvatske onda sa web-a Ministarstva znanosti i to ne bi trebali biti nikakvi podaci koji se moraju posebice spominjati u zakonima. Kada sam rekao da je to jedan loš zakon onda sam također mislio i na ovo o čemu ste vi govorili. Jer gledajte, u članku 6. u obrazloženju kaže da će službenik, namještenik i dužnosnik ima pravo od službe onih koji vode ne' te dosjee njegove za vođenje podataka tražiti uvid u podatke koji se na njega odnose. Zašto bi službenik tražio da ima uvid u podatke koji se na njega odnose. Kada jedanput dam svoje podatke koji su potrebni, znači da sam visok, imam toliku stručnu spremu, da radim te poslove, da imam toliko godina, što imam tražiti kasnije uvid u to kad znam što sam dao. Očito je da se u tim dosjeima onda može još toga nešto nakalemiti pa onda bih ja trebao tražiti onda uvid u taj dosje da vidim što se to nadogradilo od onoga što sam ja dobrovoljno pristao da u taj dosje uđe. Zato kažem da je ovako koncipiran zakon jedan ja bih rekao zakon kojega je trebala možda voditi ili gdje bi se ta evidencija trebala voditi u nekim drugim službama, a ne ovako kako je ovdje napisano. I da, kolegice Antičević, zasigurno je da će te podatke izvršitelj biti određen od, koji će voditi te podatke, od Vlade RH. Pa naravno, čak je i ovdje negdje napisano da oni koji su ovlašteni da te podatke čuvaju onda to onima koji to budu radili očito da oni neće sami to raditi, mogu dati dopuštenje da i oni imaju uvid u te pretpostavljam klasificirane, odnosno tajne podatke koji su zagarantirani da ipak nekakvi dokumenti ne isplivaju baš jako u javnost. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvaženi Davor Ljubanović, državni tajnik u Ministarstvu uprave. Izvolite. potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Evo ja ću se pokušati ukratko osvrnuti u ime predlagatelja na ovo što je danas izneseno i dodatnim obrazloženjima promijeniti percepciju o samom zakonu, a pogotovo ono što mogu je se ispričati da ukoliko, a očito je bilo da za pojedine kolegice, odnosno za uvažene zastupnice i zastupnike možda iz takvog obrazloženja su proizašli i možda neki pogrešni zaključci. Pa ću pokušati na neki način to u ovom svom završnom izlaganju i osvrnuti se na to. Ono što je možda bila najozbiljnija zamjerka samom zakonskom tekstu je ta, ali na nju je odgovorio uvaženi zastupnik Tomljanović, tako da mislim da o tome što se tiče odluke da odluke da Vlada određuje posebnom uredbom ove sve elemente koji su predviđeni zakonom. Ono što bih htio posebno ukazati je to da motivi, motivi, dodatni motivi koji nisu bili obrazloženi dovoljno u ovom uvodnom dijelu, za zakon sam uvodno obrazložio, a to je da uspostava ovog registra direktno ili indirektno još ima dodatne ciljeve osim samog centralnog obračuna plaća i uspostave središnjeg centralnog načina, centralnog sustava upravljanja ljudskim potencijalima. Naime, mi odnosno Vlada ima podatke o svakom zaposlenom. U državnim službama to je propisano zakonom o državnim službenicima i tu postoje ti registri i naravno da se većina njih, ako ne i svi vode u elektroničkom obliku. Međutim, kako su se uspostavljali vrlo je teško povezati te sve podatke. Dakle, za svakog tog službenika se isplaćuju naravno i plaće i oni su i poznati, međutim nema na jednom mjestu objedinjeni podaci. I zato mi znamo koliko ima državnih službenika ali kada kažete na koji dan. Moguće je spajanjem, razdvajanjem, ulaskom u neku službu, izlaskom iz neke službe pojedinih tijela, agencija itd. kako brojite ovisi o tome kako brojite koga svrstavate u koju kategoriju može doći do ovih razlika. Ali ti službenici jesu negdje sigurno tako da tu nema dvojbi. Najteži posao sada, a to ćete kada pitate stručnjake u informatici je najteži posao je povezati sve podatke odnosno sve baze koje već postoje i koje su rađene u različitim sustavima. I to nažalost ima neku svoju cijenu. Međutim ta cijena koju ovdje posebno spominjemo ovih 10 milijuna kuna, ja ću dodatno još pokušati reći za što to sve služi ta sredstva, je ona cijena koju moramo platiti da bi ubrzali poslovanje. I zato je to mjera gospodarskog oporavka i to su ove indirektne koristi od registra, a to je da svaki službenik može dobiti prvo i osnovno adresu elektroničke pošte. Dakle, kako ćete na jednom mjestu kada morate prvo povezati podatke da im dodijelite, to je ovo što je uvaženi zastupnik govorio e-Hrvatske, uloga e-Hrvatske i zato smo e-Hrvatsku uključili u ovo, dali su temeljne specifikacije međusobnog povezivanja interoperabilnosti da bi ovo postalo temelj da pojedini službenici budu u mogućnosti i osposobljeni kasnije da na taj način komuniciraju s građanima. To je prvi preduvjet ustvari za ostvarenje te komunikacije. Zatim, još jedna uloga ovog registra je da se određenim službenicima, javnim službenicima, dakle državnim i javnim dodijele određena prava koja će imati u odnosu na pojedine registre. Dakle, koja ta prava proizlaze iz njihovog obavljanja poslova radnog mjesta pa će to stvoriti preduvjete da se razmjenjuju ovi podaci što je rečeno u raspravi zašto nema internetskog povezivanja između ureda državne uprave i pojedinih fondova, primjerice bio je spomenut HZMO. Zašto to ne radi Zašto to ne radi e-Hrvatska? E-Hrvatska je mali ured, ali Zakonom o financijskoj agenciji propisano je da za državu poslove vođenje registra radi FINA. Dakle, postoji zakon kojim je utvrđeno tko treba obavljati taj posao. Ono što bih još ovdje rekao, dakle troškovi 10 milijuna kuna, proizlaze iz specifičnosti registra. Naravno da bi oni bili pretjerani da se radi o običnom registru i popisu svih službenika. Apsolutno je točno. tu se radi o ovim širim efektima i o širem dosegu koji će u konačnici stvoriti sigurno, ubrzati poslovanje, stvoriti bržu upravu, uštedjeti vrijeme građanima i uvesti mogućnost, to je praktično oživotvorenje onoga principa koji u novom Zakonu o opće upravnom postupku jedinstvenog upravnog mjesta. Mi bez jedinstvenog upravnog mjesta ne možemo odnosno bez ovog registra ne možemo ostvariti i to, jedinstveno upravno mjesto gdje će se elektronički moći podnijeti zahtjevi građana. oni će se moći elektronički identificirati a s druge strane će imati znaju da će njihov zahtjev doći određenom službeniku koji je za to osposobljen, znat će se koji je to službenik i koje su njegove ovlasti u odnosu na registre koji postoje i koje vode javne službe općenito. Dakle, to su neki dodatni razlozi koji nisu navedeni nažalost u obrazloženu pa su vjerujem doveli do ovakvih krivih predodžbi o tome što bi registar trebao biti. Evo to bi bilo ovako ono što je možda još dodatno trebalo pojasniti. Što se tiče troškova, samo još evo bilo je dosta oko toga. Budući da se radi o tim širim efektima i da ne radi samo o pukom registru, potrebno je nabaviti odgovarajuća računala, servere itd., zatim trebalo je kupiti licence za određeno dodatno korištenje dodatni sistemski softver da bi to sve mogao pogoniti, razviti aplikativno rješenje, uvesti tu je sada jedan od kritičnih momenata troškova dakle uspostave sustava tzv. PCI to je sustava javnog ključa, sigurnost. To je ono što je bitno i što je skupo. Zaštita nažalost osobnih podataka, što je jedna svrha ovog zakona, cijena te zaštite je dosta visoka ali time izbjegavamo onaj prigovor da se vode eventualno neki dosjei. Zašto oni koji čiji se podaci vode moraju imati pristupa tim podacima, najmanje iz dva razloga. Jedan je nesavršenost onih koji unose te podatke u sustav, dakle može se dogoditi greška koja će imati bitnog utjecaja na njihova prava ili obaveze. Dakle, ako je krivo unesen datum stupanja u službu ili bilo koji datum, podatak stupanje invalidnosti itd. ti ljudi će biti onemogućeni po tim svojim pravima koji im po propisima pripadaju. Druga stvar je time se sprječava bilo kakva eventualna mogućnost zlonamjernog unošenja krivih podataka. Upravo ovaj sustav doprinosi transparentnosti, a ne ono da bi netko vodio dosje u starom smislu riječi dosje koji su tajni i kojima ne možete prići, nego je ovo upravo jedna mjera transparentnosti, otvorenosti kada postoje podaci da svi oni čiji se podaci da svi oni čiji se podaci vode budu u svakom trenutku u mogućnosti doći do njih, provjeriti i reagirati ako su ti podaci pogrešno unešeni. Budući da se radi oko 3,5 tisuće osoba koje bi trebale unositi te podatke jer se radi preko 2 tisuće 900 institucija čiji će se podaci objediniti na jednom mjestu. 500 takvih pametnih kartica kojima će pristupati bazi nosi odgovarajući trošak, a i podrška tim službenicima koji će unositi podatke kroz tzv. jedan centar za pomoć ili help desk ili call centar kako se to ovdje naziva je također košta određena sredstava. I to bi bila ta struktura troškova za uspostavu ovog registra koji vjerujem, odnosno ne vjerujem nego siguran sam, a i Vlada stoji iza toga da će definitivno ubrzati poslovanje poslovanje i smanjiti ove probleme koji sada postoje. To je da kad ste predali dokumente na jednom mjestu, jednoj službi, da će tim međusobnim povezivanjem stvorit se preduvjeti da se upravo razmijene ti podaci i da građani više nemaju potrebe kad su jednom predali dokument dokument ili koji je nastao unutar neke službe, neće morati više trčati okolo od šaltera do šaltera nego će moći se samo pozvati ili će ovi službenici moći jednostavno koji budu imali pravo na to. Ne može svaki službenik provjeravati svaki podatak, koji budu imali pravo na to moći će provjerit te podatke i neće te iste dokumente ili podatke morati tražiti od građana. Ja sam uvjeren da to doprinosi i gospodarskom oporavku, uštedi na vremenu prvenstveno, onima koji se ne žele baviti upravom nego je potrebno ono da ostvarimo onaj cilj koji je zacrtan u Strategiji reforme državne uprave, a mora se primijeniti na javnu upravu, a to je uprava kao servis građanima i drugim poslovnim subjektima, da uprava kreće prema njima i da ustvari ih potiče i da ih obavještava, a ne obrnuto da oni moraju gubiti vrijeme tražeći od uprave ono što im već i pripada. Hvala lijepo na pažnji. Zahvaljujem. I imamo tri ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Zdenko Franić, izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Ispravljam netočan navod cijenjenog gospodina državnog tajnika da se igdje u PDF dokumentu prijedloga ovog zakona ili obrazloženju spominje e-Hrvatska. e-Hrvatska je možda sudjelovala u tome, ali u obrazloženju je nema i to je onaj šlamperaj o kojem ja govorim. Ako je kriva percepcija bila zbog obrazloženja, zašto to obrazloženje nije bilo bolje napisano. Zašto nije bilo bolje obrazloženo i troškovi. e-Hrvatska možda jeste mala, ali je na višoj razini od FINA-e. Bilo bi logično da ona vodi i koordinira poslove, a ne FINA. I na koncu, u Ministarstvu znanosti već imate jednu takvu funkcionalnu mega bazu podataka svih znanstvenika, svih zaposlenika na fakultetima i institutima sa elektroničkim upravljanjem dokumenata gdje se vidi u kom trenutku je tko imao takav dokument i u kojem stanju riješenosti. Zašto niste i njih kontaktirali? **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Ispravljam navod uvaženog državnog tajnika, u svojoj ovdje završnoj riječi utvrdili ste da je potrebno dodatno obrazloženje da bi se promijenila percepcija. Mislim da i samo to govori da ovo o čemu danas razgovaramo je loš zakon, jer zakonom kad se nešto utvrdi onda za to nije potrebno niti dodatno obrazloženje da bi se promijenila percepcija. Sam zakon ako je kvalitetno napisan dovoljan je da se ta percepcija shvati onako kako je zakonodavac htio, a ne da se dodatnim obrazloženjima pokušava objasniti ono što je pogrešno u ovom ovako napisanom zakonu. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala lijepo. Čuli smo u završnom obraćanju državnog tajnika da će troškovi uspostave registra biti 10 milijuna kuna zbog specifičnosti registra. To nije točno, odnosno to nije moguće u ovom trenutku uopće precizno iznijeti taj broj. Zašto ne možemo precizno govorit o cijeni? Zato mi smeta i trebali ste navest da će bit maksimalno 10 milijuna jer mi ne znamo sadržaj podatka u registru. Pogledajte članak 7., mi ne znamo što će biti u zbirci isprava, mi ne znamo način prikupljanja, mi ne znamo način obrade podataka, mi ne znamo pravo pristupa podacima, mi ne znamo na koji će se način čuvati podaci, koje će se mjere zaštite primijeniti. Sve će to Vlada tek u svojoj uredbi jasno reći. Kako možemo pro futuro sve te detalje znati i točno koliko će to koštati? Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.